Nastavljamo sa radom. Prelazimo dakle na 11. točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 587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 članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? … /Upadica se

Dakle prije svega najznačajnije izmjene i dopune ovim zakonom i ono što se predlaže izmijeniti i dopuniti se odnosi na prije svega oblike financijskih instrumenata. Dakle dodat će se novi i urediti novi oblik financijskih insrumenata, izvedenice. Dakle instrument koji je izveden iz vrijednosnog papira, indeksa, valute, kamatne stope ili nekakvog drugog oblika vrijednosnog papira i na taj način će se omogućiti trgovanje i urediti trgovanje takvim vrijednosnim papirima. To je u skladu s naravno sa najboljim svjetskim praksama i nešto što je doista uobičajeno u svim, na svim tržištima. Na određen način će se urediti i burza. Burza kao takva više neće biti uređena na način da oni koji su članovi burze su istovremeno i njeni vlasnici nego će vlasništvo biti odvojeno od članstva i na taj način će i upravljanje burzom i kvaliteta rada burze biti puno bolja i puno efikasnija. Ono što je vrlo važno dakle da ovim Zakonom se pokušava utjecati na sigurnost tržišta vrijednosnih papira, sigurnost građana, sigurnost investitora, sigurnost firmi, poduzeća dakle koji se nađu na tržištu i koji žele ulagati u vrijednosne papire. Dakle mogućnost na određen način da se da se prate transakcije, da se onemogući trgovanje koje je mimo zakona. Da se pojačaju nadzorne mjere u smislu da se mogu poništiti transakcije. Da se može zabranjivati raspolaganje određenim dionicama ako je njihovo trgovanje bilo mimo zakona. Moguće je davanje javnih opomena na tržištu. Izvanredna revizija poslovanja ovlaštenog društva, posebna uprava. Dakle posebno će se obratiti pozornost na uprave. Na određen način će se riješiti i regulirati ovim zakonom raspolaganje i korištenje povlaštenih informacija. Vrlo dobro znamo da je zbog korištenja povlaštenih informacija na određen način određeni sudionici na tržištu zarađuju puno više nego što je to, nego što bi to bilo da nemaju te povlaštene informacije odnosno dovode u neravnopravan položaj one koji te informacije nemaju. Morat će se informacije dostavljati javnosti odnosno ulagateljima na primjeren način. Definirat će se pojam manipuliranja tržištem i usklađenog djelovanja radi stjecanja protupravne koristi i na određen način središnja depozitarna agencija će dobiti određene, U ono što je vrlo važno da se ovim zakonom vrlo jasno definiraju prekršajne sankcije za one koji prekrše sva ova pravila koja se ovim zakonom žele urediti. Osnovni ciljevi su prije svega povećanje likvidnosti tržišta kroz uvođenje novih instrumenata, ali i regulacija trgovanja tim instrumentima. Transparentnost poslovanja. Zaštita interesa ulagatelja i investitora. Nemogućnost utjecaja na odluke investitora i ulagatelja širenjem netočnih informacija. Dakle da se netočnim informacijama na određen način manipulira tržištem i ostvaruje zarada. I ono što je vrlo važno dakle stabilnost cjelokupnog financijskog tržišta odnosno segmenta financijskog tržišta a to je tržište vrijednosnih papira koje u zadnjih 5 do 6 godina bilježi najbrži rast čega smo svjedoci i posljednjih dana. I naravno što je vrlo važno povećanje nadzornog tijela. Nadzorno tijelo u slučaju provedbe ovog zakona i Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija HANFA koja će na određeni način uvođenjem novih nadzornih mjera kreirati kreirati i detaljna pravila za sudionike na tržištu. I ono što je vrlo važno da zakon predstavlja djelomično usklađenje sa pravnom stečevinom Europske unije. Evo toliko od strane predlagatelja. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Odbor za financije i državni proračun. Gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege. Pa upravo radi amandmana koji predlažemo da se i u ovom zakonu prihvati želimo izvijestiti Sabor o našem stavu. Naravno uvodno neću iznositi sve one tehničke podatke. Mi sm kao matično tijelo raspravili. One su nas informirale u čemu je riječ i mi smo imali sljedeći komentar. Predloženo je da se u članku 5. Konačnog prijedloga zakona briše stavak 3. članka 15. važećeg zakona iz razloga što je odredba stavka 3. nejasna i proturječna te u samoj primjeni stvara pravnu nesigurnost i pogoduje onim sudionicima na tržištu kapitala koji se ponašaju protivno pravilima struke. Naime rok od 60 dana koji se odnosi na obvezu rješavanja zahtjeva u prvostupanjskom postupku od kompletiranja zahtjeva primjenjuje se na otklanjanje nezakonitosti po konačnom rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Takav rok nije zakonski i ne postoji u Zakonu o općem upravnom postupku, a njime se obvezuje subjekt nadzora na činjenje nečega što je nekad bezpredmetno. Naime kako kod blokada imovine ispraviti nezakonitost a subjekt je insolventan. Kako rokom od 60 dana spriječiti dalje umanjenje imovine a vode se usporedno drugi kazneni i parnični postupci povodom takvog protupravnog ponašanja? Hrvatska udruga banaka predložila je amandman na članak 34., novi stavak 5. Konačnog prijedloga zakona kojim predlaže da se ovlašteno društvo koje upravlja portfeljom u svoje i ime i za račun nalogodavca omogući držanje vrijednosnih papira osim kod središnje depozitarne agencije i kod banke skrbnika. Na predloženi način bi se prema iznijetom prijedlogu HUP-a osigurala transparentnost i jednostavna operativna provedivost. U istom članku predložena je i izmjena novog stavka 6. na način da se ovlaštenom društvu omogući ulaganje nalogodavčevih sredstava u investicijske fondove u bilo kojem dijelu svijeta, a ne samo u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske Navedene prijedloge izmjene odredbi članka 34. Konačnog prijedloga zakona odbor nije podržao iz razloga što predložene odredbe članka 34. Konačnog prijedloga zakona pored ostalog nisu usklađene s drugim predloženim odredbama ovog zakona. Nakon rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje ovog zakona. I obrazloženje još jedanput uz amandman jedan koji predlažemo da se prihvati. Molimo i mislimo da bi bilo neoprostivo da se ne prihvati. Amandman 1. u članku 5. Konačnog prijedloga zakona ispred stavka 1. dodaju se riječ koje glase: “U članku 15. stavka 3. se briše“. Obrazloženje. Predlaže se brisanje odredbi stavka 3. članka 15. iz razloga što je nepotpuna i stvara pravnu prazninu, te onemogućuje dosljedno provođenje načela zakonitosti i zaštitu korisnika financijskih usluga, pa i tržišta u cjelini vezujući nadzorne mjere Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na rok od 60 dana. Dakle, neograničeno često nedostatno vrijeme. Protekom tog roka subjekt nadzora prema kome je donesena mjera može nastaviti s protupravnim ponašanjem na štetu imovine korisnika financijskih usluga što stvara pravnu nesigurnost a mjere agencije čini neefikasnim. Tako da držimo kažem još jedanput da bi ovaj amandman obvezno trebalo prihvatiti. Hvala.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 vrlo kratko poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče. Ovaj zakon jasno treba podržati i rješenje u burzi. Mislim kako se u zakonu predlaže i u najmanju ruku korektno zasigurno članovi vlasnici ne mogu biti iste osobe. Ja također pridružujem se onima koji vjeruju da će sigurnost tržišta vrijednosnih papira po ovom zakonu zasigurno biti veća pogotovo ako nadležna regulativna tijela budu u stanju povući dionice kojima se krši javno nadmetanje. Ono što je zasigurno bit ovoga zakona to su povlaštene informacije. Hrvatska je mala zemlja. Sve se zna. Slučaj Plive zasigurno je najeklatantniji oblik kršenja povlaštenih informacija kroz lik i djelo gospodina Ćovića, a povlaštene informacije njemu su samo u ljeti ove godine donijele negdje oko 15 milijuna kuna čiste zarade. Sve velike privatizacije u Republici Hrvatskoj može se reći da su opterećene upravo ovom kvalifikacijom. Znači, povlaštenim informacijama. Na žalost svi mi u ovome dijelu kasnimo najmanje desetak godina. Gospodin Šime Prtenjača spominjao je članak 3. Mislim da je to korektno. O tome treba voditi računa. Treba ga u cijelosti izmijeniti. Međutim, imamo još nekoliko momenata koje ja bih rekao opterećuju ovih dana ponašanje između ostalog i na burzi. 12 hrvatskih osiguravajućih društava dogovara se i na neki način počinje stvarati pod navodnicima kartel. To je nedopustivo. To je pretpostavljam i protuzakonito i netko u ovoj zemlji treba reagirati. treba reagirati. Naime, o čemu je riječ. Oni rade na sporazumu kojega ni manje, ni više potpisuju gotovo sve osiguravajuće kuće u društvu, u državi od Alianza, Croatia osiguranje, Euro herca, Generalia, Grawe, ne znam osiguranja Heliosa, Jadransko osiguranje, Triglava, Kvarner osiguranje itd. Jednom riječju riječ je o umreživanju kao i kod banaka kada vam kontroliraju vaša zaduženja, kreditnu sposobnost ili nesposobnost time da se ovdje dogovaraju o o međusobnim poslovnim odlukama jasno na štetu svojih komitenata glede bonusa Malusa i to je nedopustivo. Mislim da netko ovdje treba reagirati prije svega Agencija za zaštitu tržnog natjecanja, ali zasigurno o tome treba progovarati. Za kraj još jedanput jedanput ću istaknuti upravo problem ovih povlaštenih informacija. Ljudi koji su na čelu poglavito državnih tvrtki koje se privatiziraju u takvoj su poziciji ne samo što nakon privatizacije zadržavaju kao menagment nove kompanije koje dolaze na tlo Hrvatske, nego za sebe, za svoj račun, svojih obitelji, prijatelja itd. sve u sa državnom imovinom. Neću reći da je krčme iako bi se to i tako moglo nazvati, nego naprosto preko tog sustava povlaštenih informacija dolaze do neosnovane protupravne dobiti. Njih bi trebalo isključiti iz takvih mogućnosti.

i ja i on zatražili i od HANFA-e i od mjerodavnih tijela da utvrde pravo činjenično stanje i poduzmu odgovarajuće mjere. Na žalost, vidljivo je da je pojeo vuk magarca. Niti je HANFA niti je bilo tko ušao u taj predmet vezano za slučaj slučaj Čović za povlaštene informacije i sve druge slučajeve koji se događaju. Pa prema tome, tražimo i da nam državni tajnik kaže šta je tu napravljeno. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima u ime Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Šime Prtenjača. Još jednom pozdrav i evo u ime Kluba HDZ-a želimo pozdraviti i podržati donošenje ovoga zakona pa i uz one male nedostatke koji svako zakonsko rješenje nosi, a koje se naknadno mogu eventualno ispraviti uz svakako još jedanput zahtjev da se amandman koji smo u Odboru za financije dostavili da se prihvati, pa da barem i u tom dijelu otklonimo onaj rizik eventualno zaštite vlasnika vrijednosnih papira. Samo nekoliko činjenica i razloga za donošenje i podršku donošenja ovome zakonu. Postojeći zakon donesen je negdje u srpnju 2002. godine i naravno on je tada u tim uvjetima definirao osnovne uvjete trgovanja vrijednosnicama sa svim tadašnjim sudionicima na tržištu i instrumentima zaštite. Međutim, upravo u području zaštite pokazali su se mnogi nedostaci tako da je bilo nužno iz tih razloga pristupiti donošenju novog zakona na kojem će se potpuno kvalitetnije načini drugačije urediti uvjeti U međuvremenu je došlo i do zakonske izmjene tako da je formirana središnja centralna državna institucija koja se zove HANFA koja treba imati, a zamijenila je četiri ranije agencije čini mise koja ima centralnu ulogu u kontroli nadzora tog nadzora tog tržišta pa je trebalo iz tih razloga pristupiti izmjene ovoga zakona i s treće strane opet usklađivanja sa određenim europskim novinama koje su također donešene i utvrđene u cilju zaštite sudionika trgovanja vrijednosnim papirima. Iz svih ovih razloga pristupilo se je donošenju tog zakona i mi to ponavljamo i podržavamo. Temelj ovog zakona je povećanje, dakle uređenje tržišta vrijednosnih papira, stabilnost tržišta i razvoj tržišta pojednostavljeno kazano sa svim detaljima u okviru toga. Ono što posebno želimo istaći, novine. Posebno ističem novine kod zabrane kad se uoče nepravilnosti, zabrana raspolaganja imovinom, da se odma može intervenirati. Zatim da se može uvesti revizija pa i nova uprava. Naime, ako često puta nema dovoljno informacija onda do kvalitetnih informacija i ažurnih informacija jedino može doći revizija da bi se mogla poduzeti hitne mjere. Pa u tom smislu izmjena odnosno onaj amandman da eventualno se te mjere mogu poduzeti na vrijeme kako bi se zaštiti investitori. Drugo, kod zaštite investitora kad se uoči nelikvidnost brokerskih društava onda se može intervenirati i treba intervenirati novom upravom. Ali u toj upravi također treba izbjeći i sukob interesa jer iz dosadašnjih iskustava najčešće se je nastavilo štiti vlastite interese postavljanjem svojih ljudi, a onda naravno nije bilo tržišta i nije bilo moguće provesti zaštitu ulagača. Također uređenje kvalificiranih udjela i nadzor nad tim, opet iz istih razloga kako se ne bi, kako bi se izbjegla sprega na tržištu kapitala. Zatim definira se tko to može poslovati sa vrijednosnim papirima pa se određuje da su to brokerska društva i banke po posebnim uvjetima i ostali koji naravno moraju biti isključeni iz takvog trgovanja. I također posebno područje koje se uređuje, a to je kontrola, moguća kontrola i zloporaba burze. I na ovaj način se uvodi reda da se ne bi moglo postići kontrola i dogovaranja na burzi. Evo to su neke novine za koje mi držimo da ovaj zakon ako na ništa iz imatelja i vlasnika vrijednosnih papira treba zaštiti, izbjeći kontrolu burze i tržišta, izbjeći povlaštene informacije i temeljem toga povlaštenih informacija izbjeći kontrolu potpuno jer se onda ne može reći da je tržište zapravo, kontrolu tržišta koja je očito bilo, pa evo i tijekom ove godine naravno se dogodilo. Upravo iz tih razloga podržavamo donošenje ovog zakona, sa mogućim izmjenama koje se još uvijek na vrijeme do usvajanja mogu i prihvatiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Završno, državni tajnik Ante Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Evo zahvaljujem se na ovoj kratkoj i plodonosnoj raspravi. Mislim da je vrlo važno da su zastupnici koji su diskutirali o ovom zakonu uvidjeli da daju podršku ovom zakonu, jer se na taj način doista vidi i potvrđuje da se prepoznaje važnost zapravo razvoja ovog segmenta financijskog tržišta koje ponovno ponavljam najbrže raste u posljednjih 5 godina. I u tom smislu je njegova regulacija i njegov nadzor i kontrola vrlo važna. U svakom slučaju htio bih reći dakle da ovaj zakon će upravo otkloniti sve ove rizike o kojima je danas tijekom rasprave bilo riječi. A vezano za rad HANFA-e treba napomenuti dakle da HANFA je institucija koja još nema niti godinu dana, da svoj posao doista je obavila vrlo profesionalno i da je u tom smislu i određene kaznene prijave i potegla o čemu je čini mi se javnost bila u cijelosti izvještena. U svakom slučaju htio bih na kraju samo istaći da prihvaćamo amandmane Odbora za financije i proračuna Hvala vam